Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації. Прошу народних депутатів реєструватися.

залі зареєстровано 218 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати і гості Верховної Ради України! Насамперед ми всі знаємо про події, які відбулися вчора. І зараз Верховна Рада завершує підготовку заяви від імені Верховної Ради, вона зараз доопрацьовується профільним комітетом. І я думаю, що як тільки вона буде готова, ми одразу внесемо її до залу, і я дуже сподіваюся, підтримаємо. Крім цього, шановні народні депутати і гості Верховної Ради України, 20 лютого вся Україна вшановувала День Героїв Небесної Сотні. Зараз у гостьовій ложі балкону Верховної Ради присутні родини загиблих Героїв Небесної Сотні. Давайте привітаємо їх.

Сотні, і ми домовилися про відповідні законодавчі ініціативи, які ми сьогодні проголосуємо в залі. І першим питанням, яке ми будемо голосувати, це якраз питання, яке стосується відповідного законодавчого статусу Героїв Небесної Сотні і родин Небесної Сотні. Тому я дуже прошу сьогодні теж підтримати. Тому що Герої Небесної Сотні – це мирні громадяни, які під час революції не побоялися і самовіддано вийшли на Майдан, і незалежність відстояли ціною свого власного життя. Дякуємо вам! (Оплески) Шановні колеги, світла пам'ять про кожного з них завжди залишиться в наших серцях. Тому прошу вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

Дякую. Прошу сідати. Також, шановні родини Небесної Сотні, шановні народні депутати України, я інформую вас, що о 12 годині у кулуарах другого і третього поверхів буде виставка, яка присвячена подіям Революції Гідності. Запрошую також її відвідати. Будь ласка, з процедури Разумков Дмитро Олександрович, після цього переходимо до розгляду питань. Добрий ранок, шановні колеги! Добрий ранок, шановний Руслане Олексійовичу! Порядок денний, який сьогодні винесений на розгляд Верховної Ради, абсолютно не відповідає тим викликам, які сьогодні стоять перед державою. Прохання, шановний Руслане Олексійовичу, зібрати Погоджувальну раду, внести зміни до порядку денного засідань Верховної Ради на цей тиждень, визначити пріоритетні законопроекти, які будуть впливати на збільшення обороноздатності нашої держави, внесення змін до державного бюджету, запуску реальної роботи захисту малозабезпечених верств населення, підготовки до енергетичних викликів, які можуть стояти у зв'язку з відключенням з боку Російської Федерації постачання електрики через Білорусь і багатьох інших питань, які, дійсно, турбують сьогодні населення. Так само прохання запросити Президента і обговорити з ним питання введення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях, сьогодні це дійсно потрібно, і нарешті консолідувати роботу і Верховної Ради, і… Дмитро Олександрович, повідомляю вам, що в нас з 9 години йдуть постійні консультації з лідерами фракцій і груп, і ми вже обговорили, як ми плануємо діяти далі, обов'язково буде перерва, вже є в мене заява про таку перерву. І як тільки ми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 Просто я повідомляю для родин Небесної Сотні, в Регламенті пів години ми маємо проговорити оці ситуації, після цього перейдемо до розгляду закону, про який ми з вами говорили.

Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Вчорашнє рішення про визнання незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" є безпрецедентним порушенням норм міжнародного права. Це рішення спрямоване на порушення територіальної цілісності України та її суверенітету, фактично це наступ на Україну як на суб'єкта міжнародної політики. Трагічні події в Україні починають змінювати геополітику, починаючи з 2014 року. Міжнародну політику формує не діалог та дипломатія, а тиск і агресія. Мова йде не лише про фізичне вторгнення на наші території, яке триває вже 8 років, а і про значне посилення інформаційної війни та постійної облоги України, і фактичною точкою цієї облоги є центр Європи. Ескалацію конфлікту на сході нашої країни іноземні ЗМІ назвали найбільшим ризиком війни за останні десятиліття. В Донецькій та Луганській областях посилилися обстріли та знову, на жаль, є жертви. Крім того на лінії розмежування за останній тиждень відбуваються постійні провокації, а вчорашнє визнання самопроголошених республік з боку Російської Федерації та введення військ на окуповані території ще більше ускладнює ситуацію. Все це створює безпекові ризики для України і світу, але я впевнений, що українці будуть відстоювати і захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. І ми просимо всі держави світу не визнавати самопроголошені республіки на території Донецької та Луганської областей, та невідкладно застосувати санкції до країни-агресора. Наша депутатська група підтримала ініційоване колегами звернення щодо послідовності дій з деескалації військового конфлікту, встановлення миру і звільнення територій України. Крім того, депутатська група "Довіра" підтримала ініціативу "Батьківщини" і підписала звернення до міжнародних партнерів щодо вжиття заходів для забезпечення гарантій незалежності та цілісності кордонів України відповідно до умов Будапештського меморандуму. Впевнений, що парламент проголосує за ці звернення, як і за ті звернення, які зараз напрацьовуються. Сподіваюсь, що наші міжнародні партнери об'єднаються задля недопущення руйнації системи європейської безпеки та підтримають Україну в її діях, спрямованих на деескалацію ситуації на сході нашої країни. Тому в цій ситуації всі гілки влади та всі політичні сили повинні об'єднатися і стати на захист нашої держави та протистояти ворогу. У всіх має єдина бути мета – це захист нашої держави. Дякую.

Україна за останні 8 років другий раз фактично отримала з боку наших сусідів удар у вигляді окупації, анексії наших територій. Україна всі 30 років незалежності послідовно показувала, що вона не збирається ні в кого ніколи нічого забирати чужого, але в той же час ніколи не могла навіть подумати і розраховувати, що сусіди почнуть забирати частину території України. 30 років в нашій доктрині не було ніяких очікувань війн, а тим більше конфліктів з нашими сусідами, як європейськими, так і сусідами по колишніх країн Радянського Союзу, по странах СНД. На жаль, ми отримали цю ситуацію і Україна другий раз отримала від Російської Федерації рішення щодо окупації наших територій. Вчора Президент Російської Федерації визнав, так звану, незалежність так званих самопроголошених утворень на території тимчасово окупованої України, так званих "ДНР" і "ЛНР". Цим рішенням Російська Федерація вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках визнаних міжнародних кордонів. Ми всі 8 років намагалися дотримуватися тих угод, які були підписані в рамках Мінських переговорів. Ми 8 років говорили про те, що ми шукаємо варіант, як зробити все для того, щоб назад територія так так званих самопроголошених республік зайшла до України і нормально почала розвиватися, отримувати кошти, отримувати всі можливості України по відродженню цієї території. всі ці роки робилося все для нагнітання військового конфлікту, робилося все для того, щоб підтримувати цих самопроголошених керівників і, на жаль, ми побачили, що Росія вела політику для, по суті, окупації цієї території. Сьогодні Верховна Рада має зробити принципову заяву, сьогодні Верховна Рада має звернутися до всієї міжнародної спільноти, щоб показати реальну ситуацію, показати реальні наміри Російської Федерації. На жаль, ми розуміємо, що на цих діях наш сусід не зупиниться. Єдиною відповіддю України може бути тільки потужна армія, розвиток потужної економіки, створення потужного інвестиційного клімату і ситуація, коли ми реально почнемо думати про свою енергонезалежність. Коли Україна стане сильною, потужною, вона зможе сама за себе воювати і … ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Цабалю Володимиру Володимировичу, фракція політичної партії "Голос". Бобровська Соломія Анатоліївна, Соломія Бобровська, фракція "Голос". Шановні колеги, ви знаєте, нам пора давно всім зрозуміти, що ми стоїмо на межі нового світу більше ніж 8 років, який насправді є досить старим. Мир в Європі протривав заледве 70 років, і в цьому новому світі твердо стверджують, що війна – це мир, а свобода – це рабство. Це, власне, те, про що говорить і про що мріє кліка, КГБ – про відродження Радянського Союзу, де Україна стоїть однією з найважливіших пазлів на мапі Радянського Союзу. Визнання так званих республік, що Росія здійснила вчора, – це прямий акт агресії проти України. І вже, напевно, енний епізод порушення Будапештського меморандуму. Сьогодні дуже ймовірно, що Російська Федерація визнає, що так звані республіки мають свої межі в межах адмінмеж наших областей, а значить можлива подальша ескалація та повноцінне вторгнення, яке вже розпочалося, бо російська техніка вночі, ви бачили, зайшла вже за офіційні кордони Луганської, Луганської, Донецької областей держави Україна, і вже навіть без шевронів, які вони на себе ліпили в 14-му році. Зі свого боку маємо розуміти, що це не просто черговий регіональний конфлікт, а фактично екзистенційна війна, тому маємо вжити негайних заходів. Перше – це, безперечно, скасувати особливий статус ОРДЛО. І відповідні рішення вже мають бути зареєстровані у Верховній Раді. Ввести військовий стан в Луганській та Донецьких областях та бути повністю готовими до можливої потенційної ескалації та військового вторгнення за межі розмежування, які діють на сьогодні. Накласти санкції на депутатів Держдуми та їхніх сімей, так само, як і на оточення Путіна його найближче, включно з військовим керівництвом Російської Федерації і членів родин. І мені ганебно і соромно, що більше ніж рік, лежать подібні санкції в Комітеті з питань безпеки і оборони, які досі не є направлені до РНБО. Запровадити візовий режим з Російською Федерацією і врешті розірвати дипломатичні зв'язки. Наступний крок – це, безперечно, санкції проти всіх державних банків І, звісно, звернутися до всіх країн, які сьогодні стоять по нашу лінію, про негайну військову, технічну і фінансову підтримку через російську агресію. Власне, ми очікуємо на санкції, які зупинять "Північний потік-2", а також відключать від СВІФТ Російську Федерацію. Нереально накладати санкції на новостворені республіки, а не реагувати на пряму агресію. Розпочати, власне, і завершити боротьбу з "п'ятою колоною" – нарешті заборонення проросійських політичних сил. очевидно, комунікація з населенням України про те, хто має російські паспорти, зокрема з тих осіб, які сьогодні сидять у Верховній Раді. І, безперечно, завершити внутрішні реформи: судова система та правоохоронні органи, це це освіта і правова політика. Це те, що зависло і те, що нам не дає рухатися, і, власне, те, в що нас тикнули всіх вчора… Слава Ісусу Христу! Дорогі українці, шановні колеги! Після вчорашньої заяви Путіна і введення офіційно військ на окуповані українські території світ став іншим. Ми як український парламент не можемо продовжувати таке життя, яке було до цього: азартні ігри, реклама електронних цигарок, примусове годування засуджених, статистичні зміни купа інших безглуздих законів. От що ще вчора неадекватна влада пропонувала нам – Верховній Раді України. Народ бачить, що це є неадекватні позиції, які терміново треба змінити. Народ бачить, що монобільшість одуріла від "великого крадівництва", і я пропоную зараз займатися "Великим будівництвом" – великим будівництвом держави і великим будівництвом армії. Я впевнений в тому, що протягом чотирьох місяців глобальної тривоги ви відкидали наявність загрози і верзли нісенітницю, нібито це західні партнери ведуть проти України інформаційну війну, і що СNN гірший за Соловйова і Скабєєву. Парламент жодним чином не відреагував на загрози, від яких на голові стоїть весь світ, переконуючи нас, що нападу не буде. Це злочинна бездіяльність кожного, хто перешкоджав прийняттю законів, потрібних для оборони. І помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться, бо вже зараз парламентарі Держдуми стверджують, що вони будуть відновлювати Донецьку, Луганську так звані республіки в межах Донецької і Луганської областей. Це ще не кінець, це лише початок. І годинний припадок параної Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця ні для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоби наш законопроект 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. Зверніть увагу і на інформаційну безпеку. Поставте, будь ласка, наш законопроект про колаборантів і відповідальність. Розгляд цих оборонних питань – це наш обов'язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради. Ми переможемо! Слава Україні!

Шановні українці, я хочу розпочати свій виступ зі звернення до вас, тих, хто нас чує і дивиться. Дякуємо вам за ваш спокій і за вашу впевненість у державі. Дякуємо всім, хто не злякався, хто, як завжди, прийшов на своє робоче місце в офісі чи на заводі. Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вчителям, рятувальникам, поліцейським, всім тим, хто заступив на зміну і продовжує виконувати свою важливу роботу. Ми хочемо подякувати нашим військовим, нашим захисникам, особливо тим, хто у ці хвилини на передовій захищає нас і всю Європу від агресора. Хлопці і дівчата, дякуємо вам за вашу мужність, сьогодні вами пишається вся країна. Ваша сміливість і професіоналізм додає українцям спокою і змушує нервувати агресора, адже рішенням про визнання окупаційних структур у Донецьку і Луганську керівництво Росії визнає тільки один факт – вони відреагували таким чином на силу української держави, яка не здавала, не здає і не здасть національних інтересів. Напевно, у Кремлі думали, що викличуть у нас цим рішенням розпач, але вони помилилися, так само помилилися, коли думали, що погрози військовою силою змусять українців вимітати гречку з магазинів або втікати з країни. Тому я хочу запевнити всіх, хто нас дивиться і слухає, скільки б від нас не вимагали віддати частину чи увесь суверенітет України, скільки б не шантажували – ми на це не погодимося. Зараз головне – зупинити ескалаційні кроки Росії та забезпечити справедливу західну реакцію на наявні кроки. Адже чому агресор дозволяє собі таку поведінку? Президент був правий, коли вимагав введення санкцій ще до ескалації. Якщо світ бачить, що якась держава готується до розширення агресії, то це заслуговувало жорсткої жорсткої відповіді, а її відсутність створила враження у керівництва Росії, що вони можуть ігнорувати весь світ. Це було помилкою і виправити цю помилку потрібно якнайшвидше. Рішення керівника Росії визнати окупаційні утворення засудить увесь цивілізований світ. Але якою б не була реакція іноземних держав, ми маємо продовжувати свою роботу. У цьому руслі мені б хотілося, щоб політики брали приклад з наших громадян Це означає: мати спокійну впевненість і холодну голову, не піддаватися на провокації агресора і не поглиблювати ситуацію своїми емоційними популістськими вигуками та акціями. Зараз не час збільшувати політичні дивіденди, зараз головне – разом працювати на зміцнення країни і її захист. Ми маємо ухвалювати ті закони, які потрібні для оборони, і вони є в порядку денному цього тижня, а також продовжувати ті реформи, які роблять нашу державу сильнішою, а людей більш впевненими… Слово надається народному депутату України Папієву Михайлу Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Бойко Юрій Анатолійович. Шановний пане спікер, шановні народні депутати, після вчорашнього рішення Російської Федерації нам треба розуміти, як нам жити далі, в тому числі розуміти, що повинен робити парламент. Я впевнений, що в цьому залі не знайдеться політика, який прийме рішення і погодиться з тим, що Донецьк і Луганськ – це не є Україна. Але щоб не сталося так, як було з Кримом, коли всі ми кажемо, що Крим – це Україна, на словах ми всі підтримуємо, створюються "кримські платформи", ще інше, а на справах Крим відрізали в економічному плані та, власне кажучи, і в побутовому. Я вважаю, що сьогоднішня ситуація потребує виважених рішень, я абсолютно не згоден, що якась чергова заява або звернення можуть вирішити цю проблему. Напруження, яке є ззовні країни і внутри країни, потрібно вирішувати тільки дипломатичним шляхом, за участю міжнародних посередників, тому що, якщо це продовжиться ще пару місяців, наша економіка просто може не витримати. І наше завдання – підтримати якраз дипломатичний шлях вирішення і зменшення напруги і ззовні, і внутри країни. Тому, шановні, а що стосується Донбасу, треба відновляти економічні відносини з цими територіями, щоб ці люди бачили, що ми від них не відмовились, і ми хочемо, щоб вони повернулись домой, незважаючи на всі рішення. Я вважаю, що тільки дипломатичним виваженим шляхом ми можемо відновити справедливість і мир в країні. Дякую за увагу. Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна, фракція "Батьківщина".

Шановний народе України, шановні колеги! Перш за все я хочу чітко сказати, що вся наша команда на своїх робочих місцях, і хочу, щоб припинили провокації. Я дивлюся, що всі абсолютно фракції зараз майже в повному складі на місцях і в робочому стані. Парламент працює на захист України. Я також хочу дуже чітко сказати, що відбулося вчора, і нам не треба шукати інші слова. Вчора відбулося офіційне повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і ми мусимо діяти адекватно. Я переконана в тому, що те, що ми зараз побачили, це, на жаль, тільки початок тиску на Україну, зазіхання на наш суверенітет, на нашу незалежність. І ми мусимо до цього бути готовими. Нам треба навчитися, на жаль, жити так, як живе Ізраїль: з успішною країною, з успішною економікою, щасливим народом і маючи безпрецедентно сильну армію, яка може здійснювати стратегію стримування і захищати наші кордони. Нам треба з вами послідовно негайно зробити наступні кроки. Враховуючи ці обставини, нам треба повністю посилити, переглянути військову доктрину України, тому що та загроза, яка у нас є, вона є очевидною і, на жаль, надовго. По-друге, нам потрібно негайно посилити нашу армію багатократно, і якщо Президент сказав, що ми можемо в два, в три рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом з переглядом військової доктрини. Нам треба негайно подбати про наших захисників, які зараз в окопах захищають Україну: мінімум в три рази підвищення грошового забезпечення і підтримка родин воюючих наших захисників і захисниць. Нам потрібно знати, що сьогодні країна-агресор може прийняти рішення або іти і захоплювати далі Донецьку і Луганську область, або зупинитися на лінії розмежування. Але за будь-яких обставин це є вторгнення і нам треба вимагати від наших західних партнерів втілення тих найжорсткіших найдієвіших санкцій, і не тільки, про які нам було обіцяно, якщо буде масштабне вторгнення. Нам треба діяти. Територіальна оборона сьогодні – одна з наших стратегій захисту. Ми мусимо діяти як одна команда, країна національної єдності, парламент національної єдності, суспільство національної… Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Будь ласка, з процедури Буймістер. І після цього Лозинський. Тільки я прошу, з процедури. Людмила Буймістер, місто Київ. Колеги, вчора Російська Федерація офіційно напала на Україну, а сьогодні ми бачимо порядок денний, який не те що не відповідає рівню загрози, а є сам загрозою для України. Я вимагаю сьогодні поставити одне-єдине питання на голосування – це Постанова про звернення Це сьогодні єдине, що може зупинити Кремль, це єдине, що може зупинити агресію Путіна. Тому… Я знаю, що в цьому парламенті є багато патріотів, але ми також знаємо, що тут є й багато проросійських сил. Давайте доведемо, що наш парламент є досі українським, і таки проголосуємо цю постанову. Парламент є зазвичай українським і завжди був, і буде український. Шановні колеги, давайте ми домовимось так. Оце зараз було точно не з процедури, тому що з процедури немає того, про що ви говорите. А якщо ви говорите про ту заяву, яка зараз готується, вона готується і буде внесена в зал. Ярослав Іванович. Я перепрошую, Лозинський. Потім Ярослав Іванович. І потім Шахов. Переходимо після цього до розгляду питань. Будь ласка, Лозинський з процедури.

дякую. Роман Лозинський, Львівщина. Шановні колеги, ті події, які відбуваються, ми всі бачимо, ми розуміємо, що це з фази фактично неоголошеної війни Російська Федерація переходить у фазу оголошеної війни. Пане Голово, я звертаюся до вас. В 2020 році мною був ініційований законопроект 4492 для того, аби визнати таким, що втратив чинність Закон України про, по суті, особливий статус Донеччини та Луганщини закон України, який з року в рік ганебно продовжував свою дію, але ми всі розуміли, для чого. Зараз, після того як Російська Федерація перейшла в наступ, відкриту агресію, вводить війська на наші території вже не приховано по ночах, а відкрито вдень, ми не можемо дозволити собі, аби в нашому парламенті діяв закон, який визнає російську мову, особливий статус на території Донеччини, Луганщини і інші питання. Пане Голово, прошу вас перенести цей законопроект на комітет як невідкладний... Дякую. Невідкладність документу надається голосуванням у залі, а не рішенням керівника парламенту. Будь ласка, Ярослав Іванович. Після цього Сергій Володимирович. І після цього Железняк. Потім Шахов. І після цього переходимо до розгляду питань порядку денного. Будь ласка. Пане Голово, в мене буде якраз виступ по процедурі. Я звертаю увагу, що окрім того, що в нас справді замість тих законів, які стоять в порядку денному, мають бути військові закони, і такі є, і про збільшення оборонного бюджету, і інші необхідні для нашої армії ініціативи, стоїть багато законів, які не тільки не відповідають зараз духу часу, але прямо порушують процедуру. Я звертаю вашу увагу вже публічно, що по законопроекту, що стосується приватизації, 5397 таблиця до 10 години не була опублікована. Народні депутати будуть голосувати казна за що. Більше того, там відбулася фальсифікація, де вставили закони в порушення норми, в порушення 116-ї, процедури. Я звертаюся до вас як до Голови парламенту, зняти цей закон, переглянути порядок денний, додати закони про збільшення бюджету на армію і справді зробити парламент парламентом, а не перетворювати його на друкарський станок. Дякую. Ярославе Івановичу, ще раз вам доповідаю, що в нас після цього буде нарада з головами фракцій і груп, де ми будемо обговорювати питання, пов'язані з сьогоднішнім порядком денним. І результат цієї компромісної бесіди буде сьогодні в залі. Тому давайте все-таки не будемо нагнітати і зберігати спокій в парламенті. Будь ласка, Шахов. І після цього переходимо до розгляду питань порядку денного. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, давайте будемо дивитися правді в очі – 8 років горить Донбас. Вчора відбулася надзвичайна подія. І, Руслане Олексійовичу, я прошу на нараді підняти питання "сірої" зони Донбасу і відселення людей з "сірої" зони Донбасу. Гуманітарна допомога. Вчора в Щасті та взагалі на половині Луганської області не було світла, тепла і так далі. Чи ми не відповідаємо з вами за людей Донбасу? Не треба кидати сьогодні пожежі людей, треба дбати про український народ і Донбас – це є Україна. Негайно сьогодні… Я не знаю, як з військовим положенням, а гуманітарна допомога повинна бути Донецькій і Луганській областям, сьогодні люди в скруті. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного, цей перелік вам наданий. в нас стоїть першим питанням проект Постанови про внесення змін до порядку денного сьомої сесії. Я думаю, що ви не будете проти, якщо все-таки ми почнемо з 6454 – питання, пов'язаного з законом, який ми обговорювали з родинами Небесної Сотні. Не буде заперечень, ні? Тому, шановні колеги, я ставлю… Ми переходимо до розгляду законопроекту 6454 з альтернативними 6454-1, 6454-д. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження). Шановні колеги, приготуйтесь до голосування. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-216 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова народну депутатку України Федину Софію Романівну, авторку законопроекту 6454.

Шановні колеги, дуже символічно, що цей робочий тиждень ми розпочинаємо з вами з обговорення законопроекту, який стосується справедливості справедливого покарання вбивць родин Небесної Сотні. Війна Російської Федерації з Україною розпочалася 8 років тому, коли Москва так само напала на нашу країну через те, що в першу чергу для неї є небезпекою – це демократична європейська країна. І найвищу ціну за майбутнє України заплатили тоді Герої Герої Небесної Сотні. На жаль, досі сьогодні залишаються не розслідуваними справи про вбивства, і родини справедливо скаржаться на те, що є і штучні зволікання, а також відповідальна за вбивства сторона, всячески вона намагається відтермінувати розслідування. Тому цей законопроект написаний в співавторстві по суті з родинами Небесної Сотні, з прокурорською групою, яка веде це розслідування. він допоможе адвокатам і родинам Небесної Сотні дотриматися процесу для того, щоби наступило справедливе покарання, щоби ніхто не міг користуватися тими сьогодні лазейкамии, які є в кримінальному провадженні, щоби штучно затягувати слідство, розслідування і судовий процес. Дуже просимо підтримати цей законопроект. Дякую. Також я знаю, що комітет розглядав свій законопроект, який є узгодженим з двох(мого і альтернативного, нашого альтернативного). Ми не проти, щоби розглядався саме комітетський варіант сьогодні законопроекту. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Федієнку Олександру Павловичу, автору альтернативного законопроекту 6454-1. Будь ласка, Олександр Павлович. Доброго дня, колеги. Причини, які заставили мене подати альтернативний законопроект, прості і зрозумілі. У чинній редакції в частині два статті 159 Кримінального процесуального кодексу визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді суду. Законопроектом 6454 запропоновано внести зміни до КПК України та надати слідчому прокурору, до ухвали слідчого судді, у невідкладних випадках право отримати доступ до речей і документів з наступним зверненням до слідчого судді. Таким чином запропоновано позасудовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку та до інформації, що міститься в них. У мене в законопроекті всі суперечливі норми видалено. Законопроектом 6454-д частково усунено невідповідність, проте змінами до ряду статей КПК України пропонується ввести право тимчасового доступу до речей і документів на підставі постанови прокурора. Зазначені положення залишають ризики позасудового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку. До того ж в Законі "Про електронні комунікації" встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, в тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюються виключно на підставі рішення суду,

підтримати в першому читанні законопроект 6454-д, але комітету при підготовці до другого читання врахувати зауваження. Ще раз наголошую, друзі, доступ до речей і документів повинен бути виключно на підставі рішення суду. Дякую за увагу. Прошу підтримати запропонований законопроект 6454-д. Дякую. І я запрошую до слова голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Костянтиновича Іонушаса, 4 хвилини, тому що від авторів депутатського законопроекту і від комітету. Будь ласка, Шановні колеги, дозвольте мені розпочати з подяки нашому колезі Олександру Федієнку та Ірині Геращенко за те, що ініціювали цей процес. Я також хочу подякувати Максиму Павлюку, який в дуже стислий час доопрацював цей законопроект. Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув на позачерговому засіданні 21 лютого два законопроекти. І оскільки законопроекти є альтернативними, тобто такими, що регулюють однакове коло питань та повторюють по суті положення регулювання одних і тих же суспільних відносин, до них може бути застосована процедура, передбачена частиною другою статті 110 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає, що при розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один з них або підготувати інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради. хочу подякувати Голові Верховної Ради за його вимогу, за його доручення скликати позачерговий комітет і все ж таки прийняти відповідне рішення. Під час засідання комітету було проведено обговорення з представниками Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань і підготовлений, і зареєстрований комітетський законопроект, який має номер 6454-д. Під час обговорення вказаного законопроекту з огляду на положення частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України народні депутати України члени комітету зазначили про необхідність внесення змін при підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні по деяким положенням закону, зокрема, про електронні комунікації, про безоплатну правову допомогу, а також до деяких положень Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку

повинні підтримати цей законопроект за основу і разом його доопрацювати до другого читання. За наслідками розгляду та обговорення доопрацьованого законопроекту комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Шановні колеги, я буду просити вас підтримати цей законопроект за основу і разом доопрацювати до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Костянтинович. Шановні колеги, є необхідність обговорити, я так розумію. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги! Зараз, розглядаючи цей законопроект, перед нами стоїть дуже важливе завдання: зробити все можливе, щоб унеможливити непоодинокі відступи органів досудового слідства і суду від засад розумних строків проведення слідства. Бо тому що в багатьох резонансних справах, передовсім це справи, порушені у зв'язку з масовими розстрілами Героїв Небесної Сотні, уможливлюється сплив строку давності при притягненні обвинувачених до кримінальної відповідальності та відбувається фактичне уникнення такими особами відповідальності за вчинені діяння. Перед нами всіма стоїть завдання – передовсім покарати винних у розстрілах Небесної Сотні, притягнути їх до відповідальності, тому що, на жаль, уже зараз масово лунають коментарі "а нічого такого не сталося". А, зокрема, у вчорашніх заявах представників країни-агресора ми маємо наголос на тому, що Майдан – це був державний переворот і те, що сьогодні… там мирних поліцейських розстрілювали на Майдані. Україна має поставити нарешті крапку в цьому питанні, але натомість у положеннях цих законопроектів, які зараз є, є небезпека використання окремих положень саме у переслідуванні окремих людей, які можуть бути неугодними тій чи іншій владі. Тому акцентуємо на тому, що зміни мають бути внесені, але з конкретним наголосом, що вони стосуються масових вбивств, масових трагедій, зокрема як у випадку з розстрілами Небесної Сотні. І так, ми маємо зробити все можливе, щоб вбивці наших Героїв Героїв Небесної Сотні були притягнуті до відповідальності перед законом, перед країною і перед людьми. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці України Мошенець Олені Володимирівні, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу передати слово Максиму Дирдіну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Дирдін, будь ласка. Максим Дирдін, фракція "Слуга народу". Колеги, пропоную підтримати в першому читанні законопроект 6454-д, комітетський законопроект. Беззаперечно, що в цьому законопроекті є необхідні моменти щодо дотримання розумних строків у кримінальному провадженні, зокрема щодо справ Майдану. Є реальні приклади, коли створюються штучні моменти для реального затягування кримінального процесу. Проте, комітетський законопроект містить неоднозначні пропозиції щодо прав та законних інтересів адвокатів у кримінальному провадженні та їх безпосередній функціонал як захисту. Ми повинні розуміти, що запропоновані зміни вносяться не лише для справ Майдану, але й до інших кримінальних проваджень, зокрема що можуть бути в майбутньому. Ми повинні зберегти баланс між захистом і обвинуваченням, щоби всі сторони мали рівні права у кримінальному провадженні, а тому, колеги, прошу підтримати комітетський законопроект в першому читанні і на друге подавати

Шановні народні депутати, шановні громадяни України, шановні присутні! Хочу звернути увагу і згадати, коли рік назад ми також проводили цю процедуру і розказували про законопроект, який необхідно було прийняти, і це допоможе розслідувати справи щодо загибелі Героїв Небесної Сотні. Пройшов рік. Пройшов Абсолютно відповідь очевидна. Я виступав і казав, що всі законопроекти не мають ніякого відношення до подій, які б вони не були, до кого б яке відношення не було. Закон не може підлаштовуватися, закон – це внормування механізму або правовідносин. Ну неможливо це змінити. Шановні колеги, пройшов рік, знову законопроекти, це допоможе. Відповідь очевидна: не допоможе від слова "зовсім", не слухайте нікого. Закон повинен бути внормуванням. Що цим законопроектом, одним і другим, і допрацьованим визначається? Добавляються можливості прокурору, але знову у визначеній частині. Необхідно тоді приймати рішення: для чого суд, тоді давайте віддамо все прокурору. І інші такі критерії, які абсолютно до розслідування кримінальних проваджень не мають ніякого відношення. В цьому законопроекті є здорові ініціативи: закриття кримінальних проваджень там, де неможливо вручити підозру, і все інше. Шановні колеги, якщо ми хочемо допомогти щодо ходу розслідування, необхідно концептуально приймати рішення і наділити термінами кожного учасника, в тому числі і суддю, і тоді це буде вірно, і тоді буде громадянин України знати результат який і коли він буде прийнятий. Дякую.

Ярослав Юрчишин, фракція "Голос". Ви знаєте, при цьому законопроекті справді виникає величезне дежавю. Перше, що би хотілося сказати – це слова вибачення до родин Небесної Сотні за бездарність роботи прокуратури, незалежно від того, хто її очолював впродовж всього цього часу. І не закони треба міняти, а треба міняти насправді прокурорів, які не здатні в нормальному законодавчому полі довести ці проблеми. Друге. Я хочу нагадати. Подякувавши ініціаторам законопроекту, що вони привертають до цього законопроекту увагу, але нагадати, як, прикриваючись інтересами родин Небесної Сотні, фактично рейдернуло Державне бюро розслідувань. Ми маємо величезний шанс, що і цей законопроект стане таким самим. Положення, які дозволяють рішення суду знімати інформації з інформаційних носіїв, тобто з мобільних операторів, чи, власне, здійснювати будь-які кроки без рішення суду, а тільки на розсуд прокурорів, які, я нагадаю, не спромоглися за весь цей час довести справи до рішень. Це абсурд, це розширення повноважень тим, хто не справився. Тому найлогічніше було би ці законопроекти направити на повторне перше читання, а не зараз в угарі намагатися щось приймати. Тому я звертаюся до всіх, колеги, особливо до опозиції, ми багато маємо випадків, коли якісно доопрацьовується до другого читання як мінімум. Тому давайте включати холодний розум і голосувати по совісті, а прокурорів, які не справилися, давно треба звільняти і притягати до відповідальності. Дякую. Дякую. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович. Ще хтось буде з фракцій чи груп? Арешонков Володимир Юрійович і потім Олена Костівна, і переходимо до голосування. 10:57:18 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Кожен, хто загинув під час подій Майдану, своїм життям як щитом закрив Україну, закрив Україну, заплативши найвищу ціну, яку могла би заплатити будь-яка людина, – це життя. І абсолютно ганьбою є те, що через 8 років не притягнуто винних до відповідальності, і ми як Верховна Рада повинні зробити все, щоб винні були притягнуті до відповідальності й покарані. При цьому ми, звичайно, повинні розуміти, що 8 років не просто так не розслідувалася ця справа, що є конкретні винні, які теж повинні понести відповідальність: чому безкарність домінує в країні, чому 8 років суспільство не має відповіді на прості питання

від усіх присутніх у залі депутатів висловити слова щирої поваги до присутніх тут родин загиблих Героїв Небесної Сотні, висловити вам величезну шану і повагу за тих, кого з нами немає. Світла їм пам'ять. І безперечно, я погоджуюсь з тим, що потрібно сьогодні все зробити для того, щоб створити все-таки умови завершити справи, які розглядаються, визначити винних. І це дійсно справа парламентарів. Тому сьогоднішні законопроекти, які ми розглядаємо, в тому числі в цій площині, але потрібно дуже уважно підійти до цих норм, які стосуються змін Кримінального процесуального кодексу, з тим, щоб не нашкодити в цілому як би процесу. І ми будемо голосувати за законопроект з позначкою "д". Ми готові доопрацювати до другого читання пропозиції, які… Дякую. Будь ласка, Лубінець Дмитро Валерійович, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Депутатська група "Партія "За майбутнє" буде голосувати за даний законопроект у першому читанні. Шановні колеги, користуючись нагодою, я хотів би передати вам усім вітання від людей, які проживають на території Донецької, Луганської області. Я вночі повернувся звідти і хочу вам сказати, що люди очікують від нас реакції і справжніх дій. У нас забрали частину території. Якщо реакція буде подібна, то повірте, там ніхто зупинятися не буде. Тому український парламент я закликаю сьогодні не просто приймати якісь постанови політичні, а голосувати реальні речі: збільшувати виділення фінансування на Збройні Сили України, показувати, що ми єдині. І користуючись нагодою, також хотів би подякувати тим народним депутатам, які знаходять можливість, приїжджають туди. Український парламент повинен зараз працювати цілодобово. Дякую. Шановні колеги, шановні родини Героїв Небесної Сотні! Моральний і людський обов'язок всіх згадувати про рідних загиблих героїв не лише раз на рік, а постійно докладати зусиль для того, щоб вони відчували повагу і гідну турботу з боку держави. Минулого року ми з вами проголосували історичну Постанову Верховної Ради України щодо Євромайдану і Революції Гідності. Парламент визнав події 2013-2014 років ключовим моментом українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. Ми зустрічалися з родинами Небесної Сотні, ми розуміємо, що є дуже ще багато питань, які треба вирішити. питання, яке сьогодні розглядається, це зміни до Кримінального процесуального кодексу, також ми розуміємо, що потребує статусу, хто в нас такі Герої Небесної Сотні, відповідно до цього пільги, які отримують їхні родини. В нас багато, ще багато роботи є попереду, але я дуже прошу сьогодні підтримати за основу законопроект, який сьогодні розглядається, для того, щоб ми мали, віддали шану сьогодні родинам, які сьогодні присутні тут, і ми знали, хто наші герої є в Україні. Дякую. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження) (законопроект реєстраційний номер 6454-д). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-304 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. По фракціях покажіть. Шановні колеги… Будь ласка, Артур Володимирович. Герасимов Артур Володимирович. систему правопорядку, і хочу сказати, на цьому вони не зупиняться. Також хочу нагадати, що ключовим гарантом нашого суверенітету є українська армія. Саме тому, Руслан Олексійович, звертаюся до вас зараз поставити для голосування на включення в порядок денний законопроект 6542 про збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, про виділення 50 мільярдів додаткових на забезпечення військовослужбовців, на стратегічні резерви, на ДОЗ і так далі. І звертаюся персонально до кожного народного депутата України підтримати українську армію прямо зараз і включити цей законопроект до порядку денного. Дякую.

У нас в порядку денному цієї сесії стоять два законопроекти – 7038 і 7012. Ці законопроекти є збалансованими, ці законопроекти передбачають витрати на фінансування армії, і відповідні джерела грошей для фінансування відповідних витрат. А написати законопроект про 50 мільярдів просто виділити армії, не треба багато розуму. у залі) Політичний піар тоді, коли країна потребує відповідальних рішень. Прошу не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще хтось хоче обговорити цю пропозицію? Ніхто. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію народного депутата Артура Володимировича Герасимова. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-254 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява про перерву, З процедури? Давайте, заява надійшла, після цього переговоримо. Надійшла заява з перервою від двох фракцій, фракція "Батьківщина" і група "Довіра". Оголошується перерва на пів години. Будь ласка.

Запрошую керівництво фракцій до мене для обговорення порядку денного.

ми всі знаємо про події, які відбулися вчора. І зараз Верховна Рада завершує підготовку заяви від імені Верховної Ради, вона зараз доопрацьовується профільним комітетом. І я думаю, що як тільки вона буде готова, ми одразу внесемо її до залу, і я дуже сподіваюся, підтримаємо. Дякуємо всім, хто не злякався, хто, як завжди, прийшов на своє робоче місце в офісі чи на заводі. Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вчителям, рятувальникам, поліцейським, всім тим, хто заступив на зміну і продовжує виконувати свою важливу роботу. Ми хочемо подякувати нашим військовим, нашим захисникам, особливо тим, хто у ці хвилини на передовій захищає нас і всю Європу від агресора. нам треба повністю посилити, переглянути військову доктрину України, тому що та загроза, яка у нас є, вона є очевидною і, на жаль, надовго. По-друге, нам потрібно негайно посилити нашу армію багатократно, і якщо Президент сказав, що ми можемо в два, в три рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом з переглядом військової доктрини.

Перше – це, безперечно, скасувати особливий статус ОРДЛО. І відповідні рішення вже мають бути зареєстровані у Верховній Раді. Ввести військовий стан в Луганській та Донецьких областях та бути повністю готовими до можливої потенційної ескалації та військового вторгнення за за межі розмежування, які діють на сьогодні. Накласти санкції на депутатів Держдуми та їхніх сімей, так само, як і на оточення Путіна його найближче, включно з військовим керівництвом Російської Федерації і членів родин.

Шановні колеги, тільки у нас продовжуються консультації керівництва фракцій і груп. І ми домовилися просто загальним консенсусом, щоб сьогоднішнє пленарне засідання продовжити до моменту прийняття рішення по цій заяві, про яку ми зараз будемо голосувати. Немає заперечень, шановні колеги? Дякую. Шановні колеги, крім цього, Шановні колеги, крім цього, ми з вами сьогодні… Є така пропозиція, вона теж консенсусно узгоджена з усіма фракціями і групами, з приводу того, що регламент розгляду цього питання: 3 хвилини – на загальну доповідь, 3 хвилини – на запитання і відповіді доповідача, 3 хвилини – на доповідь комітету, 3 хвилини – на запитання і відповіді до голови комітету; і після цього – по 10 хвилин від кожної фракції і групи для обговорення цього питання. До 10 хвилин, не 10, до 10-и. І після цього переходимо до прийняття рішення. Зрозуміло, колеги? Кожна фракція і група буде мати до 10 хвилин. до 10 хвилин. Будь ласка, я не бачу, хто там? Гурін, будь ласка, з процедури. А де ми можемо всі подивитись фінальний текст? Його потрібно або зачитати, або роздати, дати посилання. 13:53:05 ГОЛОВУЮЧИЙ. Я як доповідач, я його зачитаю. Це той кінцевий текст, який був погоджений усіма. І зараз роздадуть, розтиражують усім. До моменту голосування ви будете мати…

Від авторів запрошую для доповіді Голову Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука. Будь

Шановні колеги, я постараюся вкластися в 3 хвилини, але попрошу, якщо я трошки затримаюсь, то не виключати мікрофон, тому що ми всі повинні почути кінцевий текст заяви. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (реєстраційний номер 7088). З вашого дозволу я оголошу цю заяву, яка підготовлена. Заява Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України 21 лютого 2022 року Президент Російської Федерації визнав незалежність незаконних самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях України та наказав ввести війська Російської Федерації на територію України. Федерація здійснила акт чергової агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також низку міжнародно-правових актів багатостороннього і двостороннього характеру. Зокрема: Статут Організації Об’єднаних Націй, Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року та Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум). Зазначене рішення схвалене російським керівництвом всупереч усім зусиллям України та міжнародної спільноти щодо мирного врегулювання здійснюваного Російською Федерацією міжнародного збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей України. Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн-учасниць Нормандського формату та в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України. В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як окремі райони Донецької і Луганської областей України, та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій, будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує. Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту. У розвиток своїх попередніх заяв щодо збройної агресії Російської Федерації проти України Верховна Рада України наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованої Російською Федерацією. Заявляє про відсутність юридичних наслідків, ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Російської Федерації. Закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватись від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання. Констатує той факт, що Російська Федерація є агресором (стороною конфлікту) і весь цей час її війська знаходились і продовжують знаходитись на тимчасово окупованих територіях України. Засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей. Підтримує направлений за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України. Підтримує ініціативу Президента про скликання термінового розширеного засідання Ради безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України, з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. Закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації як незаконне. Підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності. Закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно із замороженням запуску "Північного потоку-2", відключенням Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору. Закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної у тому числі оборонної допомоги, спрямованої на посилення здатності української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати підтримувати її економіку та фінансову стабільність України. Шановні колеги, я звертаюся до вас з проханням підтримати проект постанови 7088. Слава Україні!

Дякую, шановні колеги! Дякую за таку підтримку. Обговорювати ми домовилися з фракціями і групами. Шановні колеги! Шановні колеги, я запрошую для співдоповіді голову комітету Олександра Олександровича Мережка. Потрібно комітет там щоб зачитав свій висновок, можливо, там якісь є техніко-юридичні моменти. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет на своєму засіданні 22 лютого 2022 року розглянув питання про проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності незаконних самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, внесений народними депутатами України Русланом Олексійовичем Стефанчуком та керівництвом депутатських фракцій Верховної Ради України. Протягом останніх тижнів Російська Федерація, використовуючи в тому числі територію Республіки Білорусь, активно нарощує свою військову присутність поблизу північних і східних сухопутних кордонів України, а цими днями, під приводом проведення військово-морських навчань, значно посилила кількість своїх Збройних Сил і на південних морських кордонах нашої держави. 21 лютого 2022 року Президент Російської Федерації визнав незалежність незаконних самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях України. Федерація вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також низку міжнародно-правових актів. Тому саме сьогодні надзвичайно важлива консолідація зусиль України та всієї міжнародної спільноти з метою спільної протидії імперським планам Кремля, реалізація яких може поставити світ перед реальною небезпекою глобального конфлікту. Метою проекту постанови є схвалення Заяви Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України з метою запобігання ескалації Росією безпекової ситуації навколо України. Комітет одноголосно прийняв рішення рекомендувати, схвалити відповідну постанову та заяву з відповідними техніко-юридичними правками. Отже, шановні колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Олександр Олександрович, дякую вам дуже. Шановні колеги, ще раз нагадую консенсусним рішенням ми прийняли, що ми до розгляду цього питання йдемо до завершення. Тобто продовжуємо розгляд… продовжуємо робочий час до розгляду цього питання по суті. Шановні колеги, ми домовлялись до 10 хвилин від фракцій і груп, така домовленість керівництва. Прошу реєструватись, прошу записатись.

Слово надається народному депутату України Лозинському Роману Михайловичу, фракція політичної партії "Голос". Народний депутат Шараськін, будь ласка. Дай Боже здоров'я, панове! Ми готові голосувати прямо зараз, але, якщо є така домовленість, то хотілось би сказати наступне. Ми очікували, що сьогодні в залі з'явиться Президент України, який теж скаже своє бачення і розуміння парламенту. Верховна Рада… І я дякую своїм колегами з Комітету зовнішніх відносин, міжпарламентського співробітництва за те, що оперативно всі зібрались, і ми таки вичистили фінальне звернення, яке набагато жорсткіше від того, з якого починалося. Це один момент. І я впевнений, що Верховна Рада сьогодні його проголосує. Момент інший, що напруга і паніка нікуди не дівається з нашої країни. усіх одне запитання: що ми будемо робити далі і які дії буде провадити найвище військово-політичне керівництво нашої країни сьогодні? Ви бачили заяви і звернення з різних регіонів України, які можна неоднозначно трактувати. Отож, про що ми говоримо? Про те, що ми зі своїми побратимами говорили з 14-го року. Якщо у нас є не загроза, а відверта агресія, нам потрібно вводити воєнний стан, навіть і обмежено. Але зараз у нас безпрецедентна загроза зі сходу, безпрецедентна загроза з півдня і з півночі нашої країни, де я нагадаю, що ще минулого року Білорусь і Росія підписали Угоду двохсторонню про військово-навчальне співробітництво. Ми мусимо зрозуміти, в який спосіб ми готові станом на зараз реагувати на ці виклики. Тому воєнний стан; тому розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, розрив торгово-економічних і фінансових відносин з країною-агресором. Інше питання, як нам говорять, що неготове Міністерство економіки і фінансів перейти на нові рейки. Я нагадаю вкотре, два головних міністерства, які відповідають за це, це Міністерство оборони і Міністерство економіки, ви вже мали проговорити мобілізаційні плани, в тому числі і переведення економіки на військові рейки. І найголовніше – не забувайте, що тільки армією цю війну нам не виграти, ми можемо спертися на всіх наших співгромадян. На сьогодні стояли, я дуже сподіваюся, що в четвер з'являться таки закони, які регулюють обіг цивільної і вогнепальної зброї. Вкотре хотілось би нагадати, що ми якраз послідовно виступаємо за право право на самозахист громадян, в тому числі зі зброєю в руках. Тому наш проект закону стоїть під дефісом 1, його називають альтернативним, ми кажемо "безальтернативний" або "перший", про право на самозахист. Таке право минулого тижня, за зброю самозахисту громадян, підтримав міністр оборони, і ви тут бачили, він відповідав на ці запитання в цьому залі. Таке право підтримав Головнокомандувач Збройних Сил України. Наші головні перші особи у військовому відомстві говорять, що, так, нам потрібно спертися на громадян. Відповідь буде за нами. І я дуже сподіваюсь, у нас ще є день-два для того, щоби провести консультації і зробити правильний вибір, не повторювати помилки 2014 року, які були зроблені тоді. Я хотів би нагадати, зараз ми маємо честь і нагоду, що сидить три представника кримськотатарського народу з нами в сесійній залі. Мало хто знає, що до 2014 року внутрішніми наказами МВС їм було заборонено давати дозволи навіть на мисливську зброю. Можливо, ситуація в тому ж Криму у нас була б іншою. Наші співгромадяни вже довели: ми захистили цю свою державу у 2014 році, ми готові це зробити. Це говорять і ветерани, це говорять і волонтери, і це говорять навіть ті, хто ще були школярами, а зараз вже молоді люди, які готові ставати і до лав тероборони, і в рух опору, і в Збройні Сили, і формувати добровольчі підрозділи для того, щоби стримувати тотальну агресію. Тільки тоді, коли агресор зрозуміє, що ми не будемо капітулювати, що ми не будемо чекати наказу здати наші населені пункти, а кожне селище і містечко, місто і область ми будемо боронити навіть ціною власного життя, тільки тоді жодних ресурсів не вистачить у них. У них 1,2 мільйона армія, у нас більше 10 мільйонів громадян, які готові виходити зі зброєю в руках і зустрічати агресора. Слава Україні! Героям Слава! Слово надається народному депутату України Неклюдову Владлену Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:10:23 НЕКЛЮДОВ В.М. Пане Голово, я прошу передати слово своєму колезі по фракції Микиті Потураєву. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Микита Русланович Потураєв, будь ласка. Шановні колеги, з вашого дозволу я хотів би розділити цей виступ з моїм товаришем, з нашим колегою ветераном війни Росії проти України народним депутатом Єгором Чернєвим. Свій виступ розпочну ось з чого. Росія вбиває, для нас з вами це не новина. Росія вбиває світовий порядок, Росія вбиває мир, Росія вбиває і вбила вже більше 14 тисяч наших громадян, як цивільних, так і військових. Росія вбиває власних громадян, відправляючи їх сюди без знаків армійських вмирати в українських степах, робила це раніше і точно готова це зробити знову. О 13:25 на українських ресурсах вийшла новина, що Росія офіційно вбила Мінські угоди. Ну що ж, якщо Росія не хоче залишити каменя каменя на камені від не світової, не європейської, від власної безпеки – це їхній вибір. Він здається божевільним, можливо, він таким і є. Але нам нема куди подітися від цього сусіда. Єдине що ми можемо зробити зараз – це зберігати дійсно спокій. Бо спокій в тилу – це запорука стійкості Збройних Сил. Звичайно, що ми не можемо вимагати ані від Президента як Верховного Головнокомандувача, ні від Генерального штабу оприлюднити тут в сесійній залі або ще якось публічно плани оборони на радість ворогу. Але ми всі з вами знаємо, що зараз Збройними Силами командують бойові офіцери, що Президент Зеленський рішуча людина, яка не відступить. Ми з вами знаємо, що всі необхідні прикази або вже віддані, або віддаються в ці хвилини. Ми маємо виконувати кожен свій обов'язок і долг. Ми з вами давали присягу, давали присягу наші військовослужбовці, давали присягу державні службовці, давали присягу народні депутати України, зараз час виконати цю присягу. Ясно, що нам потрібна підтримка всього світу, Президент Зеленський недарма казав, що санкції не дуже працюють, коли бомбардування вже почалися. Ясно, що нам потрібна не просто підтримка, рішуча і жорстка підтримка України з боку наших союзників, ми переконані, що дипломатичні зусилля, які зараз робить Президент Зеленський, які може зробити кожен з нас, бо ми входимо в багато груп дружби, в делегації і так далі, теж спрацюють так само, як працюють зусилля наших дипломатів. Ми маємо казати зараз: санкції сьогодні, бо завтра буде дуже запізно. Отже, колеги, я закликаю вас з повним усвідомленням всіх ризиків і небезпек виконувати наш обов'язок згідно присяги народного депутата України, і дати зрозуміти всім громадянам України, що ми, український парламент, не відступимо. Дякую. Шановні колеги, вчора всі ми бачили, як очільник Кремля намагався переписати нашу з вами історію і розповісти всьому світу, що нібито Україна винна у всіх гріхах і Російської Федерації, і самої України, і взагалі вона винна тим, що вона існує. І ви бачили, з яким остервенінням, з якою ненавистю він говорив про Україну взагалі. Це питання не нашого поступу до НАТО, це не питання Донбасу та Луганська, це питання виживання України і нашого майбутнього, і воно вирішується сьогодні, і навіть більше, сьогодні вирішується доля демократичного світу. Це не виключно війна України з Росією, це війна авторитарного світу з демократичним, і якщо демократичний світ її програє, то не буде ні Західного світу в тому існуванні, в тому розумінні, які ми сьогодні маємо, ні демократичного світу. Я сподіваюся, що наші партнери це розуміють, адже ми розуміємо це дуже чітко. Росія намагалася через ультиматуми протиснути, натиснути на Україну, щоб ми відмовилися від нашого поступу в ЄС та НАТО. Але ми розуміємо, що нейтральна Україна не має шансу вижити з таким агресивним сусідом. Ми маємо йти до колективної безпеки, і це єдиний шанс втриматися. Коли вони отримали відповідь "ні" від Західного світу про наш невступ до НАТО, вони почали давити на нас через Нормандський формат, через Мінські угоди, бажаючи через виконання Мінських угод, як вони це бачать, зсередини дестабілізувати країну, зсередини забрати у нас суверенітет та незалежність. І вони також отримали "ні". Тому відбувається те, що відбувається. Це фактично реакція на те, що ми встояли. Це реакція того, що ніхто не збирається капітулювати, ніхто не збирається йти на умови Російської Федерації: ані жодного особливого статусу в Конституції, ані прямих перемовин з терористами. І звісно, що ми не будемо відмовлятися від нашого поступу до НАТО та ЄС. Саме тому відбувається те, що відбувається. Це також частина психологічного тиску на нас, щоб ми знову ж таки сіли за стіл переговорів. Ми не будемо сідати за стіл переговорів з терористами, ми не будемо поступатися нашим суверенітетом та відмовлятися від нашого поступу в НАТО та ЄС. Саме тому нам потрібно бути сильними. І сильна наша сьогоднішня армія, яка найбоєздатніша з 1991 року, коли Україна отримала незалежність. Повірте мені, сьогодні всі в бойовому строю, сьогодні всі готові, армія готова до будь-якого розвитку подій. І населення готове, наш народ також готовий. Адже згідно з останніми даними більше 60 відсотків дорослого населення готове зі зброєю в руках захищати нашу країну. ми будемо готуватися, ми готові до будь-якого сценарію, але ми розраховуємо виключно на свої сили і на наших партнерів. Сьогодні вже, ми бачимо, частково почали вводитися санкції. Я вважаю, що санкції – це один з найдієвіших інструментів, які можуть втримати Росію від подальшої ескалації цієї ситуації. Але разом з тим, Росія має розуміти, що тут у нас боєздатна армія з найновітнішим озброєнням Я хочу ще раз сказати, що ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. І ми будемо голосувати за цю заяву абсолютно чітко, абсолютно вірно. Давайте все ж таки покажемо об'єднання в цьому залі хоча б. (Оплески) Я сподіваюся, що всі фракції мають мати одну позицію сьогодні. Ми будемо підтримувати цю заяву. Залишаємося сильними, сподіваємося на наші… Давайте так, навіть не сподіваємося, а віримо у наші Збройні Сили, у наш народ і слава Україні! Ми переможемо! (Оплески) Слово надається народному депутату України Чийгозу Ахтему Зейтуллайовичу. Ірина Володимирівна Геращенко, будь ласка, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Дорогі українці, 8 років тому Путін розпочав агресію проти України: спочатку анексував Крим, потім окупував велику частину українського Донбасу. І очевидно вже тоді було, що мета Путіна і його камарильї не лише наш Сімферополь, Севастополь, Донецьк і Луганськ, а вся Україна. Тому що сама думка про незалежну, сильну, європейську, цивілізовану, демократичну країну цьому автократу і тирану, і диктатору, вона йому чужа. Власне, вчора під час свого фашистського, людоненависного, псевдоісторичного виступу Путін заперечував саму ідею суверенності нашої держави, нашого права на територіальну цілісність, державність. Єдине чого не враховує цей жилець бункерний, що всі ми з вами можемо дійсно бути опонентами, мати дуже різні погляди, але ми єдині в одному – в захисті територіальної цілісності і суверенітету України, і в тому, що у нас є гідність і патріотизм. Путін невипадково розпочав новий етап агресії проти нашої країни в святі для нас дні, коли ми оплакуємо вбитих на Майдані Героїв Небесної Сотні. Тому що саме поняття Революції Гідності, яке ще і ще раз підкреслило, що ми незалежна, суверенна держава, яка має право на наш зовнішній політичний вибір, чуже не тільки Путіну, не тільки його банді, а, на жаль, Росії. Я хочу сказати, що ця держава, яка є нашим сусідом, деградувала за ці 20 років до такого ступеню, що сьогодні не лише Путін і його банда несуть відповідальність за кров і сльози українців, а кожен росіянин, який голосував за Путіна, який голосував за цю Держдуму, який обирав цих сенаторів і які сьогодні не вийшли на акцію протесту проти війни. Ви нам не браття. І коли вчора всі ці потвори: Шайги, Матвієнки і інші вопрошают, что мы плохого сделали Украине, – та ви вбили українських дітей, десятки українців цивільних і військових! Ви поранили десятки тисяч українців, ви вкрали домівку в пів мільйона українців. Ви намагаєтесь забирати майбутнє абсолютно демократичної, миролюбної, цивілізованої країни. І горіти вам у пеклі! Але насправді, чому вчора вони так куражились під час обговорення своїх кровожерливих планів? Та тому що вони справедливо зазначають, проводячи паралелі з 2008 і з 14-м роком, що тоді світ, на жаль, дав їм можливість так творити. Вони куражились і говорили, що дійсно певним часом у нас там ввели блокаду, заблокували, ми були в ізоляції, але потім всі приповзли до великої Росії, бо всьому світу потрібні наші наші енергоносії, і вони цим користувалися. Тому сьогодні ми з вами маємо зробити висновки з 2014 року і весь світ має зробити з цього висновки. Перше – наша єдність. І ми сподіваємося, що сьогодні Президент Зеленський запросить лідерів фракцій для того, щоб нарешті разом обговорити, як діяти в цій надзвичайній ситуації, коли держава вперше з 14-го року стоїть перед загрозою свого знищення. Друге – це посилення української армії. Ви запитуєте, чому ми зараз не голосуємо цю постанову? Та тому що після цього ми маємо так само одноголосно конституційною більшістю проголосувати закони на підтримку української армії. І тут має бути консенсус. Це головний наш консенсус. І ми як "Європейська солідарність" дали вам ці пропозиції чотири місяці тому. Якщо ми сьогодні не дамо руку допомоги нашій національній ідеї, посиленню української армії, не буде України. Невже це незрозуміло! Третє. Ми маємо об'єднатися сьогодні в тому, щоб закликати світ ввести реальні санкції проти країни-агресора, не щось там проти неіснуючих "ЛНР" і "ДНР", бо нікчемна абсолютно історія, це маріонетка Кремля, а проти Росії. санкції проти "Північного потоку-2", цей політичний проект має бути заблокований. Ввести санкції щодо SWIFT, заборонити Російській Федерації доступи на фінансові ринки і до технологічних так само ринків, не дати можливості їх ВПК розвиватися далі. Наші слова сьогодні любові, підтримки до Донецької і Луганської областей. Ми усвідомлюємо, в якій смертельній небезпеці сьогодні знаходяться ті населені пункти, які поблизу лінії зіткнення. І очевидно, що і наша армія, і наша з вами підтримка сьогодні має бути разом з ними. і насправді ми маємо дуже чітко сказати, що згідно Женевської конвенції 49-го року всю відповідальність за гуманітарну, безпекову, соціальну ситуацію, економічну на окупованому від сьогодні Донбасі, Донецькій і Луганській областях, які захопила Російська Федерація Федерація тимчасово, несе країна-агресор і країна-окупант. І далі. Ми звертаємося так само до Президента Зеленського з вимогою негайно готувати позови до всіх міжнародних судів, тому що ось ця банда Путіна, кожен, хто голосував за розчленування України, мають нести відповідальність за порушення міжнародного права по всім міжнародним законам, але і Генеральний прокурор України має негайно порушити кримінальні справи проти кожного покидька, який голосував за розчленування України. І ми з вами, колеги, в цей тиждень, який ви тут сиділи і голосували невідомо що, мали давно звернутися до Ради нацбезпеки і оборони України ввести ці санкції проти кожного, хто натиснув цю кнопку, звертаючись до Путіна про розчленування України. Далі. Ми закликаємо наших партнерів, яким ми, безумовно, вдячні за те, що ви зробили висновки з 14-го року, відклали в бік ваше глибоке занепокоєння і на сьогодні дали Україні зброю, на сьогодні дали Україні техніку, на сьогодні змінили вашу інформаційну політику. І, дійсно, в усіх світових медіа ви викладали

мову сили, мову всього світу. І немає сьогодні країни в Європейському Союзі, яка би була настільки проєвропейська ніж Україна. Це довела Революція Гідності, це довела наша з вами зараз восьмирічна війна за цивілізацію і за наші з вами цінності і принципи. Путін воює, дійсно, не з… Він воює з Україною, тому що йому чужі наші принципи, наш спосіб життя: свобода слова, демократія, боротьба з корупцією, повага до прав людини. І якщо ми хочемо, щоб Путін завтра прийшов сюди, ми з вами маємо це знищувати так як, на жаль, робилось тут всі три роки, так як тут принижувалася опозиція, так як тут формувалися знову по темникам слова. Тому я ще раз і ще раз закликаю, ми сьогодні маємо зробити висновки з наших помилок цих останніх років, виправити їх. Якщо ми закликаємо світ ввести санкції проти Росії, маємо перші відмовитися від торгівлі на крові. Ми пропонуємо, щоб в цьому пакеті законопроектів, які зараз має прийняти Верховна Рада України, відмова від всіх закупівель енергоносіїв в Російській Федерації, вугілля, вкраденого на шахтах окупованого Донбасу, електроенергії, бітуму, всього, що потім фінансує армію країни-вбивці. Це насправді буде наш з вами правильний пакет і правильний всьому світу. Як ми можемо вимагати санкції і не торгувати з Російською Федерацією від світу, якщо самі це повернули і це робимо. політична сила, як би у нас не були взаємини з правлячою партією і Президентом в умовах агресії Російської Федерації, стоїть не під партійним прапором, а під прапором України. Кожною нашою дією ми будемо робити все для посилення української армії, якою ми пишаємося, і дякуємо кожному чоловіку і кожній жінці, яка сьогодні підписала контракт в Збройних Силах України, і захищає Україну. Ви герої, дякуємо вам! Слава Україні! І слава кожному, хто захищає нашу країну! Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, ми думаємо, що для того, щоб нас почув світ і нас почули українці, можна говорити і коротше, головне передати суть питання. (Оплески) Не в образу нашим колегам буде сказано, визначив спікер парламенту час. І якщо коротко, я хочу сказати, що парламент має говорити одним голосом, парламент має розділяти відповідальність, в тому числі і насамперед з Президентом як нашим Верховним Головнокомандувачем. Ми дякуємо спікеру парламенту, який сьогодні на вимогу і на прохання, а радше на прохання голів парламентських фракцій і груп звернувся до Президента і Президент відгукнувся і сьогодні о 19-й годині він зустрічається з керівниками парламентських фракцій і груп. Ми хочемо сказати про те, що ми знаходимося і світ знаходиться зовсім іншій безпековій ситуації, яка була, склалася після 45-го чи після 91-го, чи після 97-го, хто як рахує, але вона абсолютно інша. Україна майже знаходиться в гарячій фазі війни, світ знаходиться в гарячій фазі холодної війни. І вчорашній виступ Президента Російської Федерації – це виклик всьому світові, всім народам колишнього Радянського Союзу: грузинам, білорусам, казахам, узбекам, азербайджанцям, молдаванам, литовцям, латишам, естонцям. Тому що кордони їх Президент Росії після цього виступу вчорашнього може теж переглянути стану на 1913 рік, він вже почав це спростовувати. з його уст, що Україна на особливому рахунку. Але ми хочемо нагадати, що мати городов руських – місто Київ. І жоден українець сьогодні не ставить питання перегляду жодних кордонів за межами своєї території. Росія в односторонньому порядку вийшла із формату Мінських домовленостей, фактично вона сама це констатує, а ми констатуємо акт агресії в цій заяві українського парламенту. Ми визнаємо той факт, що Російська Федерація є стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися на тимчасово окупованих українських землях. Ми підкреслюємо терористичний характер так званих ЛНР і ДНР, і іншими вони за суттю своєю не можуть бути. Ми підтримуємо скликання, негайне скликання Радбез ООН, негайне поновлення складу ОБСЄ для моніторингу ситуації на лінії розмежування. І, безумовно, ми не можемо закрити площадку для Нормандських переговорів, Нормандської четвірки, в тому числі і для Тристоронньої контактної групи. Але світ повинен зрозуміти, якщо не буде жорсткої реакції ззовні, вони підуть далі і це стосується не тільки України. Якщо Президент прийме рішення про введення військового стану у Луганській і Донецькій областях, парламент, безумовно, має невідкладно його підтримати. числі це стосується і можливого потенційного розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією чи введення візового режиму із Росією. Санкції проти членів Державної думи і Ради Федерації, які сьогодні ратифікували ці угоди, які проголосували за визнання ОРДЛО, це секторальні санкції, про що вже говорили колеги, персональні санкції, проти "Північного потоку – 2", ембарго на нафту і газ. І дякуємо пану Шольцу, який сьогодні заявив про фактичну зупинку сертифікату "Північного потоку-2". І, безумовно, – допомога українській армії. Бо немає більшого пріоритету ніж сьогодні підтримати наших захисників, вони на передовій, вони на нульовому кілометрі протистояння з агресором. Друзі, за останні дні, перед тим, як передати нашому колезі, який приїхав щойно з свого виборчого округу, який на Донеччині, хочу сказати і просити вас вшанувати хвилиною мовчання кількох людей. Перше – це наших героїв воїнів, які загинули на лінії розмежування. І сьогодні в цей сумний для України день пішов з життя великий український шестидесятник, який на початку 60-х своїм твором "Інтернаціоналізм чи русифікація?", пояснив в тому числі всьому світу, що ми українцям, що ми не Росія і ніколи Росією не будемо, – Іван Дзюба, Герой України. Хай спочиває з Богом. Дякую.

Я теж багато не буду витрачати часу. Дійсно я приїхав сьогодні вночі з Донецької області. Знаєте, я намагався зранку передати вам вітання, вітання, напевно, було від людей, які проживають постійно на території Донецької, Луганської області на лінії зіткнення. Таке було враження, що український парламент готовий займатись всім, але було таке враження, що тільки Я намагався навіть в кулуарах з багатьма депутатами напряму донести, що відбувається. І хочу вам всім сказати, і 8 років я із цієї трибуни доношу одну єдину позицію: Путіну не треба був Крим, йому не треба Донецьк і Луганськ, йому треба вся Україна, і це тільки технології. Він по шматках забирає нашу територію, і вчора офіційно він ввів війська на територію Донецької і Луганської області. Абсолютно логічно, що сьогодні повинна була бути і заява Президента, і позиція нашого українського парламенту. Безумовно, я був переконаний, після тих обстрілів, які за три дні ми побачили, які 8 років там відбуваються, що як мінімум буде введено військовий стан на території Донецької, Луганської та Автономної Республіки Крим. Безумовно, ми повинні це робити. Ми повинні показати, що ми не просто піднімаємо це питання, а ми розуміємо, що відбувається. Люди хочуть тільки одного, вони кажуть: ми за 8 років як між землею та небом, не можна бути, вибачте наполовину вагітним, або якщо це війна, так називайте це війною, або якщо у нас мир, так давайте тоді беріть і домовляйтесь. Ми всі бачимо, що у нас війна. Так, можливо, прийшов час називати речі саме своїми іменами. Дійсно, от вчора, я впевнений, що багато, хто з нас дивились цей хворобливий виступ Президента Російської Федерації, він дуже багато часу згадував українську історію. І напевно, я хотів би сьогодні додати один єдиний приклад, напевно, одна єдина помилка в українській історії, коли Київ був заснований в V столітті, то ми зробили помилку: 800 років відправили онука Київського князя, що він приїхав на ці болота і заснував цю Московію, цю Москву і потім цю навалу, яка скільки років не дає нашій незалежній Україні розвиватися, давайте про це не забувати. Україна була набагато раніше заснована, письменність пішла звідси. І, дійсно, Київ – мать городов руських. Так, всі міста у нас по-факту є українські, єдине, що Росія вкотре перевернула історію. Давайте не просто це робити, давайте показувати приклад об'єднання українського парламенту, української влади, показувати всьому світу, що ми точно не будемо здаватися. Прийшов час, коли всі в нашій державі, при всій повазі до всіх, зрозуміли, що війна не відбувається тільки в Криму, не відбувається тільки в Донецькій чи Луганській області – війна в Україні 8 вісім років. І кожен громадянин України, не зважаючи, де проживає, чим він займається, він приймає участь у виживанні проти цієї навали. У кожного свій фронт: у дипломатів свій фронт, ми їм дякуємо, у військових свій фронт, у нас свій фронт, і в кожного громадянина України, який просто елементарно ходить на роботу, сплачує податки, елементарно тримає цей наш державний символ в руках і в серці, робить це для того, щоб ми перемогли. Тому, колеги, друзі, голосуємо одностайно. Всі фракції сьогодні повинні за це проголосувати і підтримати всі ініціативи щодо зміцнення і української армії, і українського суспільства. Переможемо! Слава Україні! Героям слава! Слово надається народному депутату України Бакунцю Павлу Андрійовичу, депутатська група "Довіра". Людино, зупинись! Послухайте кілька секунд, як ллється кров. Це кров ваших прадідів, це кров ваших дідів, це кров ваших батьків і ваших братів. Послухайте, як ллється кров Героїв Небесної Сотні. Послухайте, як ллється кров наших захисників на сході України. Це кров ллється лише через те, що ми, починаючи з діда-прадіда, батька і матері, усієї нашої родини хотіли, хочемо і будемо заявляти Кремлю, що ми – не окраїна, ми – Україна, українці. Аби сказати це слово цієї секунди з цієї високої трибуни, пролилися ріки крові наших родичів. Тому сьогодні, коли вже весь світ бачить прямі кроки і дії Кремля, коли весь світ бачить справжню агресію, коли Кремль одіозно хоче знищити нашу з вами державність, знищити Україну, ми – ці люди, котрі удостоєні українським народом саме в цю мить знаходитися в цьому залі, повинні зробити історичний крок, ставши на захист суверенітету, державності України, розірвати дипломатичні зв'язки з Росією, ввести однозначно сильні міцні кордони, візовий режим і однозначно закрити це питання, котре вже не один рік стоїть. Це важливе історичне рішення і ви, тут присутні, повинні його зробити. Ви повинні наголосити на тому, що однозначно ми – за політичне, за дипломатичне врегулювання ситуації на сході нашої країни. Однак як скромний мажоритарник, котрий відвідує полігон військовий, можу запевнити вас, усіх українців, що в нас готується вже не один рік сталева, міцна сучасна озброєна, озброєна насамперед міцним духом, українська армія і ми в безпеці, в безпеці сьогодні кожен на своєму робочому місці, в усіх куточках нашої країни. Ми українці – розумна, міцна, споконвічна нація, і ми переможемо і в цій непростій боротьбі. Зберігаємо, однозначно, здоровий глузд. Сьогодні звертаємось також і до наших міжнародних партнерів аби попросити їх не лише забезпечувати безпеку своїх мешканців і виводити дипломатів з Києва до Львова, а спати вночі – до Польщі, а показати справжню дружбу, допомогти нам в цій ситуації як зброєю, так і тими людьми, котрі вміють з нею поводитися, які навчають і навчатимуть наших захисників і захисниць правильно тримати оборону України. Закликаю кожного будувати Україну на своєму робочому місці, а вас, обранці, – будувати Україну саме сьогоднішнім історичним рішенням, яке працюватиме однозначно задля блага української національної ідентичності і нашого народу, і розвитку нашої держави, горде ім'я якої Україна. Слава Україні! (Оплески) Слово надається народному депутату України Скорику Миколі Леонідовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

єдність і взаємну повагу під час сьогоднішнього засідання. Мабуть, будь-яке засідання Верховної Ради має проводитися в цьому ключі.

Автономна Республіка Крим – це Україна. Але коли я чув сьогоднішні виступи деяких депутатів, і в першу чергу мене вразив виступ представників більшості, монобільшості. Коли людина з трибуни Верховної Ради говорить про те, що Мінські угоди заздалегідь ми не збиралися виконувати, що нас до них підштовхували, нас заставляли це зробити і ми вистояли, і саме тому, що ми вистояли, це дуже добре, що ми такі сильні, такі могутні і так далі. Шановні колеги, от я розумію всі ура-патріотичні заклики і розумію, що наша точка зору з вами відрізняється, але послухайте мене. Коли в держави був реальний шлях дійсно повернути собі територіальну цілісність у частині Луганської, Донецької області, і цей шлях був визначений Мінськими угодами, затверджений Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, ми маємо визнати, що ми цим шляхом з вами не скористалися. Ми маємо зрозуміти, що в цій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, ми, на жаль, і про це багато говорилося з цієї трибуни, багато в чому втратили свою суб'єктність. виступ нашого Президента на Мюнхенській конференції, мені сподобалося багато тез з його виступу в частині того, що Президент збирається знизити ступінь зовнішнього управління державою. І в процесі роботи нашого комітету вже в понеділок я зі здивуванням побачив, що такі кроки дійсно, є спроби такі кроки здійснити в частині відсторонення людей, які покинули Україну, з числа іноземців з наглядових рад. І я сподіваюся, що це буде не єдиний крок у частині того, щоб ми відновили свою суб'єктність на зовнішній і внутрішній арені. Наша з вами мета в тому, щоб наша країна ставала сильнішою, могутнішою, щоб люди в ній жили краще. На сьогоднішній день люди по обидва боки від лінії розмежування – це наші з вами громадяни, громадяни України, які страждають, які на сьогоднішній день без світла, без води, під снарядами перебувають вже восьмий рік. І, на жаль, колеги, ми маємо визнати з вами, що практично нічого не зроблено в плані того, щоб цю ситуацію виправити. Ніякими заявами ура-патріотичними, будь-якими іншими цю ситуацію в корні не змінити. Ми маємо розуміти, що у нас дійсно багато в чому різні інтереси з нашими сусідами, не тільки з Російською Федерацією. Ми маємо розуміти, що сильна, могутня Україна нікому крім самої себе не потрібна, і ми маємо захищати свою силу, свою незалежність і свою могутність і розвивати її. Я не буду зараз говорити про економіку, я розумію, що зовсім інший настрій, але але спрогнозуйте хоча б трошки. Якщо ми залишимося з вами в цьому режимі ще декілька місяців, що буде з нашою економікою, що буде з нашим бюджетом? Як ми будемо вибудовувати наші газові стосунки, коли з цієї трибуни в п'ятницю, на жаль, я не зміг задати це питання Прем’єр-міністру, коли Прем’єр-міністр дуже хизується тим, що ми домовилися з Угорщиною про те, що ми будемо купувати в неї газ. Так це російський газ. Про це домовився Прем’єр-міністр Орбан з Російською Федерацією для того, щоб дали додаткові об'єми, на ньому заробляє Угорщина, а ми його з вами будемо купувати. Я думаю, що єдиний шлях – це шлях переговорів. Я думаю, що в нас залишилася можливість до переговорного процесу. Ми маємо залучати до нього наших міжнародних партнерів: Сполучені Штати Америки, Німеччину, Францію. Ми маємо сідати за прямі переговори з Російською Федерацією, без цього ситуацію не виправити, скільки б ми не говорили про те, що, які ми сильні, які ми могутні, як ми об'єдналися. То ми жахаємо один одного вторгненням, то ми кажемо, що його не буде, потім ми бачимо, що відбувається зараз у нас в Донецьку і в Луганську. Ще раз підкреслюю, Донецьк це Україна, Луганськ – це Україна, але для того, щоб їх повернути в нашу юрисдикцію, ми маємо зробити конкретні кроки. І ці кроки аж ніяк не військові, ці кроки аж ніяк не ура-патріотичні, ці кроки мають бути прагматичними. І якщо такі кроки будуть від Президента України, ми його в цьому будемо і підтримувати. На жаль, поки що ми їх не бачимо. Я хочу завершити частину свого виступу, тому що у мене є ще колега пан Колтунович, який теж має сказати декілька слів, гаслом, яке стали забувати. Хай живе вільна, сильна і могутня Україна! Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Колтунович, "Опозиційна платформа – За життя". Ну, як ви вже знаєте, по звичній і усталеній традиції я, як правило, виступаю по суті. Ознайомлююсь з постановою. Ну, і на жаль, от, колега задав, мій колега Скорик по фракції задав тон: а що далі? От ми приймаємо відповідний проект постанови. Ну, ви можете ознайомитись з цим контентом, що там зображений чи виписаний і так далі. Ми сьогодні його проголосуємо. Він досить схожий на той, який ми голосували на минулому тижні проект постанови, де ми звертались з аналогічними заявами. І ще були такі постанови і так далі. Ми зараз її проголосували, підтримали, весь зал і так далі. А що далі? Які ми далі робимо чіткі кроки щодо того, щодо реінтеграції Донецької і Луганської областей? Мова йде про окремі райони Донецької і Луганської областей, які є непідконтрольні. Я наголошую, не "Л/ДНР", а Донецька і Луганська області, тому що це Україна, і про це казав мій колега Скорик. Тому з цієї точки зору, я якраз хочу повернутися і звернути увагу на те, про що казали, наприклад,

домовленостями, затвердженими Радбезом ООН. Я вам хотів би звернути увагу і нагадати, що навіть Президент Зеленський, у грудні місяці 2019 року, підписуючи Паризьке комюніке, в тому числі підписався під виконаннями положень, окремих положень Мінських угод. Якщо ви сьогодні будете рухатись в іншому напрямку, то це питання не цієї постанови, а чітких, конкретних проектів законів, проектів постанов, які мають лягти в основу тієї дорожньої дорожньої карти по реінтеграції Донбасу в Україну. Це мають бути абсолютно прагматичні і конкретні постанови, а точніше проекти законів. Якщо ми будемо наполягати і далі, Президента будуть схиляти до реалізації Мінських угод, то він має вийти і чітко сказати, що є пункт 4, є пункт 5, є пункт 8 і 9, є пункт 11, який має приймати Верховна Рада. Вона має скасувати економічну блокаду, вона має провести там постанову чи закон про вибори, амністію, особливий статус. Все, що він там, наприклад, наобіцяв канцлеру Шольцу, який уже навіть у нас в Києві на брифінгу про це сказав, що Президент Зеленський готовий внести у Верховну Раду конкретні проекти законів щодо особливого статусу і щодо особливого порядку місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Це прикладний контент, за який можна голосувати, і наша фракція буде підтримувати такі речі. сьогоднішній день, я вам повторюсь, незважаючи на те, які там є проекти постанов і що там записано, воно не буде мати дієвого механізму як такого, те, що ми робили уже в наступні роки. Далі, наступний момент. Те, що казали наші колеги щодо розриву дипломатичних, торгово-економічних і інших зв'язків. За дипломатичні не буду, а за економіку скажу. Двосторонній товарообіг в минулому році 9,5 мільярда доларів, плюс до того 6,1 ми імпортуємо товарів, плюс є доходи від транзиту газу, є доходи від транзиту нафти. Я розумію, чому Мінекономіки проти. Тому, коли будете приймати, наприклад, якесь ембарго продовольче чи вводити економічні санкції, майте на увазі, що це в першу чергу вдарить по економіці України. Наступний момент що стосується реалізації законодавчих ініціатив, які ми вносили, а ми з 2019 року, коли йшли на вибори, нам було що запропонувати. Ми запропонували відповідні постанови, відповідний мирний план-концепцію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, автором якої був і є Віктор Медведчук. В основі її це зміни до Конституції, це це Закон про економічну, вільну економічну зону на Донбасі, ряд інших законодавчих ініціатив. Тому я все-таки наполягаю на тому, що коли ми завтра з вами зайдемо в повноцінний пленарний режим, щоб ми не займались, м'яко кажучи, другорядними проектами законів, а проголосували ті нормативно-правові акти, які... Дякую. Дякую, шановні колеги. І завершальний виступ, але перед тим як Юлія Володимирівна йде для того, щоб зберегти повну чистоту процедури, ми домовилися, що ми продовжимо, але я як головуючий продовжую на 15 хвилин, але до завершення вирішення цього питання по суті, щоб потім не виникало ні в кого питань, щодо дотримання Регламенту і процедури. Юлія Володимирівна. Після цього голосуємо. Прошу запросити народних депутатів до зали. Шановні колеги, 21-22 лютого для України – це непрості дані, ви це знаєте, це для нас сакральні дати. В ці дати полягла наша Небесна Сотня і Майдан Гідності переміг в боротьбі за свободу, за європейську Україну, за право українців жити щасливо. Невипадково ці дні були обрані для вторгнення російської армії на окупований Донбас, неспроста. Нам просто дали знати ще раз, що вони не хочуть змиритися з прагненням українців до свободи, до гідності, до права жити і бути частиною європейської спільноти, до права повернутися назад додому до європейських цінностей. Нам сказали цим вторгненням, що наша свобода якби-то не в наших руках, що в руках окупантів. Але я переконана в тому, що ми, українська нація, обов'язково зможемо довести зворотне. Ми доведемо, що ми здатні, наше покоління, українська вся команда здатна захистити і кордони України, і наше сьогодення, і наше майбутнє, і наш європейський вибір, щастя наших дітей і наших родин. Але для того, щоб захистити себе, нашу країну, наших близьких, народ України нам треба, так як ми і домовлялися, чесно говорити один з одним про виклики, які повстали. Ми всі добре знаємо, що 99 відсотків експертів, політиків, політологів, наших закордонних друзів не вірили в те, що може відбутися таке з Україною, ми не вірили, що вони можуть ввести сюди війська, ми не вірили, що вони можуть піти на нас війною. Зараз ситуація відбулася, вони вийшли з Мінських домовленостей і вони зараз ввели війська. А тепер що далі буде? І я хочу, щоб ми чесно і собі і країні про це сказали: далі, зараз, в ці хвилини посадовці країни-агресора заявили, що вони вважають, що "ЛНР", "ДНР" знаходяться в тих кордонах, які ці два терористичні утворення визнали в 2014 році. Ви знаєте, що це таке? Я хочу вам сказати, що це таке – це означає, що вони будуть визнавати кордони в межах адмінкордонів Луганської і Донецької області. Це означає, що вони прокладають далі дорогу в війну. І ми не можемо про це не говорити, не усвідомлювати цього і не давати собі звіт в тому, що ми мусимо з вами робити. Це означає, що може бути ситуація, коли в наступні години або в наступні дні буде оголошений ультиматум і певний час, коли українські війська мусять покинути ту територію, яку вони вважають своєю. Але я переконана, що цього не трапиться, що українська армія і український народ будуть боронити кожен сантиметр своєї землі, кожен сантиметр нашої рідної України, і що ми не дозволимо ні за яких обставин прийти і зайняти Маріуполь і інші наші українські міста. Але для того, щоби бути сильними, ми як миролюбива абсолютно держава, ми миролюбива держава, ми жодного кроку не ступили зброєю або з агресією на територію інших сусідніх країн і ніколи цього не зробимо. Ми миролюбива держава і ми будемо всіма силами намагатися йти політико-дипломатичним шляхом, але якщо треба буде боронити кордони України, то Україна буде це робити з усією силою і відданістю своєму народу, своїй країні і я в цьому переконана. Але, враховуючи цю обставину, як вони бачать кордони, в яких вони визнали "ЛНР", "ДНР", нам треба для себе чесно сказати, що без воєнного стану на тій частині території, яка сьогодні українська і на яку вони претендують, далі рухатися нам буде неможливо. І тому у мене в руках Закон України "Про правовий режим воєнного стану", і тут статтею 1 чітко визначено абсолютно, що в цій ситуації, коли іде вторгнення або навіть загроза вторгнення, воєнний стан є обов'язковим. Тому що це захищає людей на тих територіях, куди спрямована агресія і це захищає конституційний лад України. Наступне. У нас з вами зараз стоїть ще одне важливе питання: для світового співтовариства, для демократичних цивілізованих країн зараз те, що відбувається в Україні – це історичний іспит того, чи живе світ в межах тих цінностей, які вони проголосили, чи працюють міжнародні організації, Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, чи працюють сьогодні країни в межах тих декларацій і міжнародних документів, які підписані. Зараз момент істини і ми, українці, і в першу чергу парламент, мусимо підняти все міжнародне співтовариство на захист України. Це означає, що ми мусимо звернутися до Організації Об'єднаних Націй і строго по статуту цієї організації закликати негайно діяти. Наприклад, правило 5 Регламенту Радбезу передбачає, що в таких ситуаціях Радбез мусить негайно збиратися на території тієї країни, де є конфлікти. І тому наступне звернення, яке мусить зробити Україна, український парламент, – це до Організації Об'єднаних Націй, до Генерального секретаря з вимогою на території України в Києві провести Радбез і прийняти всі рішення, які Організація Об'єднаних Націй зобов'язана зараз зробити. Я також хочу сказати, що ОБСЄ це безпекова структура Європи. Якщо ми зараз не звернемося і не будемо вимагати чітко по їх регламенту дій, це буде означати, що ми беззубі і бездієві. Наше завдання зараз як України – звернутися до Міжнародного суду при Організації Об'єднаних Націй для того, щоб почати процес відшкодування моральних і матеріальних збитків, які понесла Україна від військової агресії Російської Федерації, і це трильйони. І те, що це досі не розпочато – це говорить про гру в піддавки. Нам треба з вами зробити все для того, щоб наші гаранти по Будапештському меморандуму були задіяні по повній програмі в діалог з Україною на базі вимоги українського парламенту, і робили те, що треба в такій ситуації – допомагати Україні творити армію, яка може здійснювати стратегію стримування ворога. У нас з вами зараз залишилося тільки українська армія і мужнє українське суспільство. І зараз їх посилити – це наша свята справа. Зараз тут знаходяться депутати всіх практично регіонів. Що зробила "Батьківщина"? І ми просимо, щоб всі депутати могли це зробити. Ми мусимо взяти під контроль на своїх територіях всі абсолютно процеси підготовки тероборони і стати там по суті лідерами цієї підготовки. Ми можемо, так як і "Батьківщина" зробила, почати процес нашої інтеграції, всіх наших структур організаційних в систему територіальної оборони України. Крім того, сьогодні йдуть сперечання про бюджет,Пприпиніть робити політику на цих змінах до бюджету. У нас є з вами 22 стаття "Перехідних положень" бюджету, там чітко написано, у вимогах воєнного стану відкривається відкрита строка. Не парламент мусить визначати скільки треба на оборону, а по потребам оборони, і ми мусимо приймати з вами таке рішення по потребам оборони і по рішенню уряду. Всі інші статті просто зупиняються, ми не можемо тут збиратися на кожний "чих", що потрібно по бюджету. І хочу сказати останнє. Якщо Україна, ми всі разом будемо спільними, єдиними, інтелектуальними, організованими, будемо діяти як швейцарський годинник буквально по хвилинах, коли ми будемо тримати нашу свободу, честь, гордість на самому високому рівні, Україна непоборна

прошу народних депутатів підготуватися до голосування і прийняття рішення. Шановні колеги, це справді історичний час… Шановні колеги, ще раз ставлю на голосування… голосування… Шановні колеги, прошу приготуватись до голосування. Справді, історичний час, історичне рішення і історія покладає на нас відповідальність за це рішення. Тому прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (реєстраційний номер проекту 7088). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-336 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка.

ласка. Перед тим, як завершити, ще хвилину з процедури. (Шум у залі) Друзі, все! Або ми домовлялися один, бо в нас завершується час. Будь ласка, Артур Володимирович, але без голосувань. Просто 1 хвилина з процедури. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги! Я хотів ще раз щиро подякувати кожному з 254 народних депутатів України, які сьогодні підтримали включення до порядку денного законопроекту про фінансування армії 50 мільярдів. Також з урахуванням того, щоб під головуванням спікера українського парламенту пройшли консультації відносно фінансування зараз додаткового української армії, з урахуванням того, що бюджетний комітет готовий до термінового зібрання, Руслан Олексійович, ми просимо вас розглянути можливість проведення позачергового засідання сьогодні ввечері для того, щоб бюджетний законопроект про фінансування армії був прийнятий в цілому сьогодні. Дякую. після цього це рішення буде схвалено комітетом, і після цього процедура позачергових засідань, відома всім, ми її можемо організувати. Але ще раз підкреслюю, що сьогодні о 19:00 Президент України разом з представниками силових відомств запрошує представників фракцій і груп на зустріч. Шановні колеги, дякую. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.